Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Прошу реєструватись.

В залі зареєстровано 374 народних депутати України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, відповідно до частини третьої статті 25 Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю ми починаємо, ми маємо час до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів. Сподіваюсь, що це швидше відбудеться. Слово надається заступнику Голови Верховної Ради Кондратюк Олені. Дякую. Шановні народні депутати, надійшли запити народних депутатів України. Запитів народних депутатів України до Президента України не надійшло. Решта запитів. Сергія Гривка до міністра внутрішніх справ України щодо належного розслідування побиття вільного журналіста Ігоря Стаха. Олександра Качури до Київського міського голови щодо надання інформації відносно будівництва Шулявського шляхопроводу. Олександра Качури до міністра інфраструктури України щодо відновлення роботи поштових відділень Укрпошти на території Чернігівської області. Єлізавети Богуцької до Генерального прокурора України щодо неналежного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Євгена Петруняка до голови Львівської обласної державної адміністрації щодо законності реорганізації комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Львівська обласна психіатрична лікарня "Заклад". Андрія Жупанина до Кабінету Міністрів України щодо своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону 2019/2020 років. Романа Іванісова до голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо відсутності належних умов для здобуття якісної середньої освіти у сільській місцевості області. Романа Іванісова до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо неналежного, на думку громадськості, розслідування кримінального провадження. Степана Івахіва до Прем'єр-міністра України щодо фінансування завершення робіт з ліквідації наслідків діяльності Ковельської філії Державного підприємства "Укрветсанзавод". Ольги Василевської-Смаглюк до Прем'єр-міністра України, Голови Служби безпеки України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України, Генерального прокурора України про вжиття заходів реагування щодо порушень товариством з обмеженою відповідальністю "Біогазенерго" вимог законодавства у сфері функціонування ринку електричної енергії, екології, санітарного благополуччя та земельних відносин. Михайла Бондаря до тимчасово виконуючого обов'язки директора Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо ремонту доріг Радехівського району Львівської області (Лопатинська об'єднана територіальна громада) та виготовлення проектно-кошторисної документації для ремонту дороги С 141304 Пиратинського старостинського округу. Михайла Бондаря до начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області щодо конфліктної ситуації навколо земельної ділянки площею 14 гектарів села Тетевчиці Радехівського району Львівської області. Дмитра Чорного до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України про підтримку пропозицій до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", (реєстраційний номер 2000). Юлії Яцик до виконуючого обов'язки директора Комунального підприємства "Тепловодоканал" Енергодарської міської ради, першого заступника прокурора області - начальника управління нагляду у кримінальному провадженні, Енергодарського міського голови Запорізької області щодо надання інформації та вжиття заходів. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо необхідності вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців. Олексія Гончаренка до Керівника Офісу Президента України щодо надання офіційного українського перекладу повного тексту стенограми телефонної розмови між Президентом України і Президентом США, яка відбулась 25 липня поточного року. Олександра Ткаченка до Кабінету Міністрів України, Державного підприємства "Адміністрація морських портів України", Державної фіскальної служби України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України стосовно вжиття дієвих заходів для погашення податкової заборгованості перед бюджетом міста Білгород-Дністровський. Ніни Южаніної до міністра фінансів України, голови Національної поліції України, голови Державної прикордонної служби України, голови Державної митної служби України щодо недопущення порушень вимог законодавства. Бориса Приходька до Прем'єр-міністра України щодо завершення процесу створення Новобасанської об'єднаної територіальної громади Борбовицького району Чернігівської області. Зіновія Андрійовича до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо ставок плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж для побутових споживачів. Зіновія Андрійовича до Прем'єр-міністра України щодо пільг при розмитненні авто для учасників бойових дій на сході України. Жана Беленюка до Прем'єр-міністра України щодо пропозицій до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Вячеслава Рубльова до Прем'єр-міністра України щодо невідкладного ремонту автомобільної дороги Т-18-02 на відрізку від міста Рожище до села Сокіл. Групи народних депутатів (Ткаченка, Стернійчука та інших. Всього 4 депутатів) до Кабінету Міністрів України, Державної аудиторської служби України, Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України щодо вжиття дієвих заходів для забезпечення належної діяльності Національного природного парку "Тузловські лимани". Ігоря Колихаєва до Прем'єр-міністра України щодо будівництва комплексу по сортуванню побутових відходів в місті Берислав Бериславського району Херсонської області. акціонерного товариства "Укрпошта" щодо вирішення проблеми дефіциту та плинності кадрів, звільнення працівників відділень "Укрпошти" в сільській місцевості, яка виникла внаслідок неналежної оплати праці та переведення працівників на роботу в режимі скороченого робочого дня. Дмитра Чорного до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України про забезпечення проведення всебічного, правомірного досудового розслідування у справі щодо вбивства Солонського Михайла Сергійовича, командира оперативного відділу Восьмого воєнізованого гірничорятувального загону в місті Павлограді Дніпропетровської області. Групи народних депутатів (Буймістер, Гетманцева, Безуглої) до голови Антимонопольного комітету України щодо демонополізації ринку сигарет та причини нанесення шкоди інтересам держави від діяльності монополії. Ольги Василевської-Смаглюк до Прем'єр-міністра України, міністра енергетики та захисту довкілля України, голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України, Генерального прокурора України про вжиття заходів реагування щодо обмеження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря СП "Завод "Енергія". Ірини Констанкевич до тимчасово виконуючого обов'язки голови Волинської обласної державної адміністрації, голови Волинської обласної ради щодо створення відділення гемодіалізу у Любешівській центральній районній лікарні. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України щодо блокування передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаним територіальним громадам. Наталії Піпи до Львівського міського голови щодо незавершеного будівництва приміщення спортивного комплексу на базі школи №95 у місті Львові по вулиці Каваларідзе, 15. Степана Івахіва до Прем'єр-міністра України, міністра енергетики та захисту довкілля України щодо встановлення причин обміління каскаду Шацьких озер на території Шацького національного природного парку. до Прем'єр-міністра України щодо порушення екологічної безпеки та ліквідації сміттєзвалища, що розташоване на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України про запобігання втрати функцій з питань захисту прав дитини під час реорганізації районних державних адміністрацій. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України про порушення вимог законодавства з питань кадрового забезпечення Служб у справах дітей місцевими органами виконавчої влади. Групи народних депутатів (Штепи, Сохи та інших. Всього 7 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо термінового ремонту автомобільної магістралі М-18 на ділянці від міста Запоріжжя до міста Новомосковськ. Сергія Штепи до Прем'єр-міністра України щодо необхідності невідкладного фінансування реконструкції автодорожнього шляхопроводу в місті Запоріжжя по вулиці Карпенка-Карого. Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра України про зміну і встановлення меж міста Овруч Овруцького району Житомирської області. Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра України щодо передачі об'єктів спортивно-оздоровчого призначення регіональної філії "Південно-Західна залізниця" публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" у комунальну власність міста Коростеня. Групи народних депутатів (Герасимова, Геращенко та інших. Всього 13 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо надання правової оцінки позиції представника Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Ірини Верещук та висловлення офіційної позиції уряду

з виплати заробітної плати працівникам, відновлення гарячого водопостачання та готовності до опалювального сезону Комунального підприємства "Харківські теплові мережі". Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України про необхідність термінового врегулювання питання щодо забезпечення газопостачання та повноцінного функціонування систем централізованого опалення в місті Гірське та місті Золоте Попаснянського району Луганської області в опалювальний період 2019/2020 років. Ігоря Колихаєва до Прем'єр-міністра України щодо збільшення фінансування за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення підтримки окремих закладів охорони здоров'я міста Нова Каховка Херсонської області та Херсонщини в цілому. Олексія Гончаренка до Керівника Офісу Президента України щодо надання повних текстів стенограм усіх трьох телефонних розмов, що були проведені між Президентом України Володимиром Зеленським Федерації Володимиром Путіним, що відбулись 11 липня, 7 серпня та 7 вересня поточного року. Групи народних депутатів (Яценка, Батенка та інших – всього 6 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо невідкладного вжиття заходів, спрямованих на збереження та відновлення унікальної пам'ятки архітектури ХІХ століття – архітектурно-ландшафтного комплексу "Садиба Даховських". Арсенія Пушкаренка до голови Київської міської державної адміністрації щодо необхідності проведення попереднього громадського обговорення Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки. Дмитра Лубінця до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо заробітної плати голів сільських рад. Ігоря Гузя до голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Голови Верховної Ради України щодо необхідності внесення змін у статтю 43 Закону України "Про престижність шахтарської праці". Олександра Бакумова до міністра інфраструктури України щодо вирішення проблем із обслуговуванням та недопущення руйнування шляхопроводу, що знаходиться на автомагістралі державного значення М-18 Харків–Сімферополь та європейського значення Є-105. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України, міністра енергетики та захисту довкілля України щодо необхідності внесення змін до додатку 89 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року номер 493. Сергія Колебошина до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, міністра інфраструктури України щодо фінансування добудови мостового переходу через Сухий лиман з підходами в село Малодолинське міста Чорноморськ Одеської області і усунення у такий спосіб ризиків життю і здоров'ю громадян. Олексія Жмеренецького до директора Державного бюро розслідувань щодо вимагання неправомірної вимоги. Сергія Швеця до виконуючого обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, директора Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Генерального прокурора України щодо порушень чинного законодавства

Степана Кубіва до Прем'єр-міністра України щодо необхідності невідкладно узгодити збільшення кількості дозволів на перевезення для перевізників, що прямують до країн ЄС. Степана Кубіва до міністра енергетики та захисту довкілля України щодо необхідності термінового впровадження ефективного механізму знищення та переміщення непридатних пестицидів запобігання порушенням законодавства учасниками ринку, покращення захисту навколишнього середовища. Олександра Гереги до Прем'єр-міністра України щодо аналізу положень Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №804 на предмет ефективності захисту майнових прав громадян на оприлюднення пенсій у повному розмірі. Павла Фролова до міністра розвитку громад та територій України, Київського міського голови щодо стану реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки. Павла Фролова до Прем'єр-міністра України щодо прискорення передачі Гостинного двору на Контрактовій площі у комунальну власність громади міста Києва. Олексія Кучеренка до Прем'єр-міністра України щодо проблем виконання програми видобутку газу та Енергетичної стратегії України. Групи народних депутатів (Пушкаренка, Лічман, Лубінця) до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів для припинення діяльності організованого злочинного угруповання, що діє на території міста Звенигородка Черкаської області. Сергія Литвиненка до міністра охорони здоров'я України щодо вжиття необхідних заходів стосовно ситуації з харчовим отруєнням у місті Березне Рівненської області. Сергія Литвиненка до голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо термінового реагування та вжиття необхідних заходів у зв'язку із випадком масового отруєння харчовими продуктами у місті Березне Рівненської області. Групи народних депутатів (Касая, Штепи та інших. Всього 19 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо державної підтримки вітчизняних авіаційних підприємств. Олександра Куницького до Прем'єр-міністра України щодо направлення звернення 260 громадян України, стосовно недопущення закриття спеціальної медико-санітарної частини №13 Міністерства охорони здоров'я України, розташованої в місті Харкові, як закладу, що входить до єдиної системи радіаційної безпеки та захисту населення. Лариси Білозір до Кабінету Міністрів України, Національної служби здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я України стосовно вжиття необхідних заходів щодо фінансування фельдшерсько-акушерських пунктів на кошти Національної служби здоров'я України або медичної субвенції. Лариси Білозір до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України стосовно відновлення фінансування заходів соціально-економічного розвитку та програм і проектів, що фінансуються із Державного фонду регіонального розвитку. Тараса Батенка до Прем'єр-міністра України, міністра розвитку громад та територій України, міністра внутрішніх справ України, голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо недопущення зриву початку опалювального сезону в місті Новий Розділ Львівської області. Павла Букинця, Бакунця до міністра розвитку громад на територій України, голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, міністра інфраструктури України щодо заборгованості зарплати управителями активами теплоелектроцентралі у місті Новояворівськ. Олександра Літвінова до міністра інфраструктури України щодо врегулювання відносин перевезення вантажів Акціонерним товариством "Укрзалізниця". Олександра Літвінова до Прем'єр-міністра України щодо деяких питань фінансування та підтримки агропромислового комплексу. Олександра Горенюка до міністра внутрішніх справ України щодо запровадження на автомобільних дорогах України системи автоматичного фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо передбачення в Державному бюджеті України на 20-й рік коштів, необхідних на будівництво Болградського групового водопроводу для забезпечення питною водою жителів південних районів Одеської області. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо недопущення утворення кредитної заборгованості та своєчасної виплати заробітної плати медичним працівникам по Одеській області. Сергія Лабазюка до Прем'єр-міністра України, міністра культури, молоді та спорту України щодо недопущення ліквідації мистецьких шкіл в Україні та скасування наказів Міністерства культури України №352 і №628. Ігоря Кісільова до Генерального прокурора України щодо розгляду звернення громадської організації "Поліський щит". Марини Бардіної до директора комунального підприємства "Київміськсвітло" щодо освітлення ділянки вулиці Маршала Конєва в Голосіївському районі міста Києва. Марини Бардіної до Київського міського голови щодо виконання ремонту накриття підземного пішохідного переходу на вулиці Наталії Ужвій та проспекту Правди у місті Києві. Оксани Савчук до Прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я України щодо покращення соціального забезпечення, поліпшення якості життя дітей, хворих на цукровий діабет. Миколи Кучера до міністра соціальної політики України, голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо належного розгляду документів про надання статусу ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції Володимиру Савчуку. Мар'яни Безуглої до Київського міського голови про деякі питання Муніципального закладу вищої освіти "Київська академія мистецтв" . Олександра Завітневича до міністра енергетики та захисту довкілля України щодо ситуації, яка склалася довкола державного підприємства "Черкаси-Торф". Олександра Завітневича до міністра інфраструктури України щодо проведення робіт із ремонту дороги, якою постійно перевозяться небезпечні вантажі. Павла Мельника до першого заступника Голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо відсутності покриття ефірного сигналу Т2 у містах Токмак, Приморськ, а також у населених пунктах у Михайлівському, Якимівському, Приазовському, Веселівському та інших районах Запорізької області. Павла Мельника до Прем'єр-міністра України щодо відновлення фінансування заходів за бюджетною програмою "Питна вода України" (фінансування з державного бюджету припинено з 2015 року) при внесенні змін Кабінетом Міністрів України до Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" та забезпечення виконання регіональних програм у Запорізькій області, зокрема, у містах Токмак, Приморськ, селищах міського типу Веселому, Михайлівці, а також у населених пунктах Приморського, Михайлівського, Приазовського, Якимівського та інших районах, в яких питна вода не відповідає відповідним нормативам. Ігоря Васильєва до директора регіональної філії "Південно-західна залізниця" щодо недопущення скорочення працівників залізничних підприємств. Ігоря Кісільова до начальника адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міністра внутрішніх справ України щодо розгляду звернення громадянина Євгена Римчука. Олега Волошина до Кабінету Міністрів України щодо листа автогаражного кооперативу "Сигнал Плюс" у місті Маріуполь про межі лінії розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Андрія Стріхарського до Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства розвитку громад та територій України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Генеральної прокуратури України, Черкаської обласної державної адміністрації стосовно розгляду звернення в інтересах мешканців громади Шполянського району Черкаської області щодо з'ясування та вирішення усіх обставин ситуації, що склалася внаслідок багаторічної реконструкції центральної районної лікарні, забезпечення екологічних та санітарних норм, а також всебічного захисту та забезпечення конституційних прав громадян. Андрія Стріхарського до Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства культури, молоді та спорту України, Черкаської обласної державної адміністрації стосовно розгляду колективного звернення мешканців міста Городище Черкаської області щодо збереження від руйнації садиби Симиренків та створення Національного історико-культурного заповідника "Родина Симиренків" у селі Мліїв Городищенського району Черкаської області. Ольги Савченко до голови Київської обласної державної адміністрації щодо незаконного будівництва споруд навколо річки Дніпро в Бориспільському районі. Це всі запити, шановний пане Голово. Дякую, Олено Костянтинівно. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до роботи. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України призначає на посади членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України. Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" до складу комісії входить 17 членів комісії. Регламентом Верховної Ради передбачений такий порядок денний: виступ Представника Президента України у Верховній Раді України Руслана Олексійовича Стефанчука – до 5 хвилин; виступ заступника голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліни Леонідівни Загоруйко – до 3 хвилин; виступи від депутатських фракцій і груп по 3 хвилини кожна; виступи від народних депутатів – до 6 хвилин; прийняття рішення шляхом голосування в алфавітному порядку по кожному кандидату окремо. Чи є заперечення? Немає. Тоді переходимо до розгляду питання. До слова запрошується представник Президента України у Верховній Раді України Руслан Олексійович Стефанчук. Вельмишановний пане Голово, шановні колеги! Забезпечення дотримання принципів і засад виборчого процесу, реалізація виборчих прав громадян України, однакове застосування законодавства про вибори на всій території України є ключовими завданнями Центральною виборчої комісії. На сьогодні одним із пріоритетів Верховної Ради є формування компетентного незалежного і неупередженого складу комісії. Зважаючи на це, Президентом України на основі пропозицій депутатських фракцій та груп, відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України внесено подання про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії наступних осіб: Буглака Юрія Олександровича, Гатаулліну Олену Аухатівну, Гевка Андрія Євгеновича, Глущенко Вікторію Анатоліївну, Греня Віталія Вячеславовича, Діденка Олега Миколайовича, Дубовика Сергія Олеговича, Євстігнєєва Андрія Сергійовича, Єфремову Ірину Олексіївну, Кармазу Олександру Олександрівну, Любченка Павла Миколайовича, Мірошниченка Юрія Романовича, Перепелюка Володимира Григоровича, Плукаря Віталія Володимировича, Постівого Сергія Олександровича та Фрицького Юрія Олеговича. Вказані кандидатури володіють значним практичним досвідом та досконалим знанням українського і міжнародного виборчого права. Переважна більшість з них є професійними правниками. Призначення відповідних кандидатів на посади дозволить нам сформувати компетентний незалежний і, що головне, неупереджений склад Центральної виборчої комісії, яка матиме можливість на найвищому рівні забезпечити організацію виборчого процесу в Україні. Крім цього, дані кандидатури були вчора заслухані на засіданні відповідного комітету Верховної Ради України. З огляду на зазначене прошу підтримати подання Президента України. Дякую за увагу. Дякую, Руслане Олексійовичу. До слова запрошується заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Леонідівна Загоруйко. Доброго дня! Шановний Голово, шановні народні депутати, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні 3 жовтня 2019 року розглянув подання Президента України Зеленського про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії, внесений до Верховної Ради України. У своєму поданні глава держави пропонує для призначення Верховною Радою України кандидатури 17 осіб, що становить повний склад Центральної виборчої комісії, передбачений частиною третьою статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію". Разом із поданням Верховній Раді України надано інші матеріали, які містять відомості про кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії. Розглянувши подання Президента України про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії, комітет констатує, що його внесення на розгляд Верховної Ради України відповідає положенням пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України, а запропоновані кандидатури відповідають вимогам до членів цієї комісії, встановленим статтями 6 і 7 Закону України "Про Центральну виборчу комісію". Комітет також звертає увагу, що Законом України "Про Центральну виборчу комісію" передбачено, що перед вступом на посаду член цієї комісії складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу. При цьому пропозиції щодо дати, часу та процедури складення зазначеної присяги, відповідно до частини третьої статті 217 Регламенту Верховної Ради України, подаються до Верховної Ради України комітетом, до предмета відання якого належить таке питання. Враховуючи вищенаведене, заслухавши інформацію підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії, з'ясувавши позицію народних депутатів України, членів комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши питання, комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 21 частини 1 статті 85 Конституції України, призначити на посади членів Центральної виборчої комісії: Боярчук Оксану Борисівну, Буглака Юрія Олександровича, Гатаулліну Олену Аухатівну, Гевка Андрія Євгеновича, Глущенко Вікторію Анатоліївну, Греня Віталія Вячеславовича, Діденка Олега Миколайовича, Дубовика Сергія Олеговича, Євстігнєєва Андрія Сергійовича, Сергійовича, Єфремову Ірину Олексіївну, Кармазу Олександру Олександрівну, Любченка Павла Миколайовича, Мірошниченка Юрія Романовича, Перепелюка Володимира Григоровича, Плукаря Віталія Володимировича, Постівого Сергія Олександровича, Фрицького Юрія Олеговича – прийнявши рішення Верховної Ради України, по кожній із запропонованих… Дайте завершити, будь ласка. одразу після такого призначення. Шановні колеги, прошу підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися на виступи від депутатських фракцій і груп.

Шановні народні депутати, шановні кандидати на посади членів Центральної виборчої комісії, сьогодні в сесійній залі розглядається надзвичайно важливе питання питання формування нового складу Центральної виборчої комісії за поданням Президента. Безумовно, що Центральна виборча комісія повинна працювати в тій обстановці, яка має забезпечити чесний і прозорий результат на виборах. Нічого іншого окрім законності при роботі Центральної виборчої комісії ні наша фракція "Батьківщина", ні, я переконаний, вся сесійна зала не вимагатиме від Центральної виборчої комісії. Окремі з членів Центральної виборчої комісії, які працювали в попередньому складі, перевнесені Президентом і в наступний склад. І я хотів би, щоб ті добрі приклади в роботі Центральної виборчої комісії, які спостерігались, щоб вони були перенесені і на наступний склад ЦВК. В той же час жодного політичного складу при прийнятті і виробленні рішень Центральної виборчої комісії бути не може. Центральна виборча комісія мусить стати тим органом, який здійснить технічну функцію по встановленню результатів голосування незалежно від того, чи це вибори народних депутатів України, чи це вибори Президента. Але найголовніше, щоб ми врешті-решт почали формувати такі склади ЦВК, щоб нам не приходилося в цій сесійній залі достроково припиняти повноваження Центральної виборчої комісії. Важливо забезпечувати сталість і стабільність роботи ЦВК, коли міняються склади парламенту, міняються президенти, а Центральна виборча комісія працює в нормальному режимі, дотримуючись закону, і незалежно від того, яка влада, Центральна виборча комісія чітко виконує свої функції. Я хотів би побажати майбутнім членам Центральної виборчої комісії доброї роботи, зважених рішень і, найголовніше, щоб демократія в Україні завжди була забезпечена. Успіху! І ми, як фракція "Батьківщина" будемо голосувати за формування нового складу ЦВК. Дякую.

Ще раз, не чую. Лозинський Роман, фракція "Голос". Роман Михайлович. Всім доброго дня, колеги, українці! Роман Лозинський, фракція "Голос" . Кожного дня ми з вами приймаємо тут десятки рішень. Вчора це було 23 закони і законопроекти, зараз у нас чергове таке рішення. Але вага цього рішення є значно більшою, тому що сьогодні ми з вами формуємо одну з державних інституцій, один з найважливіших каменів державного будівництва сьогодні своїм рішення ми закладаємо. Тому я хочу, щоб кожний з нас підійшов з максимальною відповідальністю до цього рішення і розумів наслідки, які це рішення теж буде мати. Фракція "Голос" голосувала проти розпуску попереднього складу ЦВК. Тому що ми вважаємо, що державні інституції не можна змінювати кожного разу швидко в турборежимі, незважаючи на оцінки, в тому числі міжнародних організацій. Я хочу нагадати всім нам, що не просто так ЦВК формується на 7 років. На 7 років саме для того, щоб цей орган був не політично заангажований, щоб цей орган був максимально об'єктивний. І сьогодні, коли ми з вами будемо приймати рішення щодо призначення нового складу ЦВК, я би хотів побажати всім нам – і парламенту, і новому складу ЦВК

ми не розпускали через рік, через два, через пів, а щоб ми всі могли пишатися результатами роботи цього органу, і через 7 років переглядати роботу і давати йому оцінку. Саме тому фракція "Голос" виступає за формування сильних інституцій за професійним критерієм. І ми теж сподіваємося, що наступний склад ЦВК ми не будемо формувати за квотним принципом. Я дуже сподіваюсь, що це буде останній прецедент, коли фракції пропонують членів ЦВК, і що вже наступний склад ЦВК ми будемо формувати в інший спосіб. А цей, квотний склад, буде все одно назаангажований і максимально об'єктивний, і виконуватиме все абсолютно професійно у відповідності до закону. Фракція "Голос" буде голосувати за призначення складу ЦВК і буде дуже щільно контролювати і слідкувати, щоб цей склад виконував свої обов'язки професійно, законно, об’єктивно, і в першу чергу назаангажовано. Дякую. Дякую. Качура Олександр Анатолійович, фракція "Слуга народу". Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановний український народ, шановні члени парламенту, кандидати в члени Центральної виборчої комісії! Вчора на засіданні комітету ми заслухали кожного кандидата від всіх депутатських фракцій. Я із впевненістю можу сказати, що кожен з цих кандидатів, він є професіоналом у сфері законодавчого забезпечення виборчого процесу. Мені хотілось би, щоб наступна Центральна виборча комісія, вона показала стандарти врегулювання всіх виборчих процесів на найвищому рівні. І ми повинні як законотворці забезпечити це якісним законодавством. Ми повинні відкрити механізми для того, щоб Центральна виборча комісія могла дійсно виконувати свої функції і мала повноваження для того, щоб у нас не було "клонів", для того, щоб у нас не було реєстрації кандидатів незрозумілих якихось, щоб у нас не було ануляції реєстрації кандидатів. На вас, кожному з вас дуже велика відповідальність, кожен із вас повинен покласти на своєму столі Конституцію України і Закон "Про Центральну виборчу комісію" і розуміти той рівень відповідальності, який ви сьогодні на себе візьмете. Тому що виборче право громадян – обиратися та бути обраним, це є основоположним, я на це наголошую і про це завжди говорю, основоположним правом громадян України. А ви повинні це забезпечити. І я закликаю вас, не повторіть той шлях, який був в попередньому складі Центральної виборчої комісії. Ви повинні припинити ці ганебні випадки, які були раніше. На вас висока відповідальність, і через 7 років ви повинні подивитися у вічі цьому парламенту і кожному громадянину України, який хоче мати представництво в місцевих радах, в обласних радах, в Верховній Раді, що ви, дійсно, виконували свої повноваження відповідно до букви закону. В добрий путь! Дякую. Шановні українці! А ви знаєте, я хочу подякувати попередньому складу виборчої комісії, Центральної виборчої комісії, яка провела дві бездоганні виборчі кампанії, на яких нинішня влада отримала рекордну кількість голосів і попри всі воплі і соплі, які тривали з січня місяця про фальсифікації, що щось там, показала, що вона вміє не тільки рахувати, а виконувати закони. На президентській і парламентській кампаніях цих була рекордна кількість міжнародних спостерігачів, місії ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, представники Канади, Сполучених Штатів Америки, наші колеги. Всі визнали ці вибори бездоганними. І, насправді, дико чути сьогодні воплі знову-таки і соплі деяких молодих людей, які не шанують чесні вибори, ставлячи під сумнів свою легітимність в цій залі. Про бездоганність роботи виборчої комісії минулої і те, що це було виключно політичне рішення – її розпуск, прийнятий Верховною Радою нинішньою, говорить і те, що в нинішньому складі є прекрасні представники Центральної виборчої комісії попередньої, які будуть чудово працювати і в наступній. тому ви, коли щось говорите, то ви навчіться шанувати свою країну, її інституції і людей, які зараз представляють тут цей наступний орган. А ви знаєте, розпуск ЦВК це було абсолютно політичне рішення, так само як і призначення зараз її має вибірковий характер, адже "Європейська солідарність" подала до наступного складу Центральної виборчої комісії двох представників, враховуючи в тому числі і голос громадськості, голос активістів. Ми подали Юрія Буглака і Олександра Черненка, багаторічного голову комітету виборців України, автора Виборчого кодексу, людину, яка провела десятки чесних моніторингів виборчих кампаній. І те, що нам сьогодні не подають у списку Олександра Черненка, говорить про вибірковість ставлення до тих до тих людей, яких делегувала до Центральної виборчої комісії опозиція. Шановні колеги, яке було ключове завдання нової ЦВК, яка сьогодні обирається? Це в першу чергу проведення місцевих виборів, і ми усвідомлюємо, що на неї буде покладатися, можливо, і реалізація так званої "формули "формули Штайнмайєра". І в цьому контексті я хочу нагадати, що вибори за стандартами ОБСЄ і вибори, які в цілому відповідають стандартам ОБСЄ, – це не синоніми. Ми звертаємося до всіх майбутніх членів ЦВК, пам'ятати про це, що в цілому це сценарій Кремля, а українські вибори мають повністю відповідати високим стандартам ОБСЄ. В них мають брати участь тимчасово переміщені особи, і спочатку там має відбутися роззброєння, виведення російських військ і техніки. Має бути закритий кордон для того, щоби тільки в умовах… Дайте 10 секунд завершити. ГЕРАЩЕНКО І.В. …тільки в умовах безпеки, тільки в умовах демілітаризації можуть бути проведені вибори на Донбасі. І не забуваймо про Крим! Така є позиція нашої політичної сили. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатись на виступи від народних депутатів.

Гончаренко Олексій Олексійович. Олексій Гончаренко, фракція "Європейська солідарність", північ Одещини. Дві хвилини, будь ласка. Там ще наступний теж наш представник, мені передають слово. Дякую. Шановні друзі, сьогодні ми розглядаємо надзвичайно важливе питання, і ми можемо побачити, як це надзвичайно важливе питання розглядається в якісь, ну, просто сміхотворні терміни. Нам кажуть, що це турборежим. вибачте, "дурнорежим". Що, який сенс в цьому? Вчора ми отримали від Президента України подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Відбулося це вчора після обіду. Сьогодні яка в нас – 11 година – ми вже голосуємо ці кандидатури. Пройшло менше ніж 24 години. В мене просте питання. А яким чином таке може бути, куди такий поспіх? У нас завтра вибори, друзі? Може, ви завтра вже хочете провести вибори на Донбасі, ні? Тоді куди ми так поспішаємо? Чому ми не дали можливості українському суспільству, журналістам, експертам проаналізувати ці кандидатури? Хто ці люди? Там висувають якусь дівчину, написано "нотаріус". Це чудово, та в нас в країні десятки тисяч нотаріусів, вони в нас всі будуть в Центральній виборчій комісії чи ще хтось? Ви не дали можливості українському суспільству подивитися на ці кандидатури. Ви не дали можливості українському суспільству обговорити ці кандидатури. Ви знищили минулу тому що вам хотілося більше влади, ще більше влади. Вас не цікавило, що вона відпрацювала тільки рік. Ви нам казали, що ви це робите, тому що щось вони не так роблять, а сьогодні, шановні українці, фракція "Слуга народу" висунула в новий склад ЦВК декілька діючих членів ЦВК. Тобто, виходить, все вони робили правильно? Виходить єдина, яка була мета – це взяти владу і в ЦВК, щоби і ЦВК в нашій державі була зеленого кольору? З такими підходами ви доведете країну до зеленого обличчя, тому треба зупинитись, треба дати час, можливість обговорювати кандидатури, обговорювати законопроекти, і тоді ми будемо працювати якісно, ви заведете країну в великі-великі проблеми. Дякую.

Доброго дня, шановні колеги, ви знаєте, дійсно, питання дуже болюче, тому що ми довгий... в попередньому скликанні дуже довго обговорювали і новий склад Центральної виборчої комісії, і як так сталося, дійсно, що вони пропрацювали один рік, вони проведи двоє виборів, і наші всі міжнародні партнери визнали ці вибори як дуже прозорими і демократичними. мені здається, що дійсно це було несправедливо по відношенню до попередніх членів Центральної виборчої комісії. "Європейська солідарність", вона наголошує на тому, що дійсно ви дотримувалися законів України, ви не допустили, щоб проведення виборів на Донбасі було під дулами пістолетів, тому що "формула Штайнмайєра" – це виключно іде по мінських домовленостях, по треку виборів, а до цього має бути виконана безпекова складова. І який би не був Президент, і який би не був уряд, парламент, ви маєте, ви маєте говорити від імені народу і виконувати закони України. Тому я щиро сподіваюся, що ви, дійсно, продовжите ті напрацювання і продовжите ту чесну роботу, яку розпочав попередній склад Центральної виборчої комісії, і вам не буде соромно потім дивитися в очі. Дякую. Саврасов Максим. Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, доведеться вас послухати мене ще 2 хвилини, 3 хвилини. Дякую. Олексій Гончаренко, фракція "Європейська солідарність", північ Одещини. Я хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні насправді відбувається в нашій країні. Під розмови про те, що начебто відбуваються якісь реформи, нові підходи, нові обличчя, насправді відбуваються абсолютно інші речі. Вся держава вже говорить про те, як керівником департаменту стратегічного в Головному управлінні розвідки призначили чоловіка бухгалтерки "95 кварталу", який через десять ступенек перелетів для того, щоб зайняти генеральську посаду, маючи звання підполковник. Тепер вся країна, я хочу вам повідомити, шукає у себе родичів з "95 кварталу", ви розумієте? Може, хоч якийсь є осветитель чи касир, чи охоронець, який працює в "95 кварталі" – вся країна їх шукає. Бо це сьогодні є запорука того, що ти можеш отримати кар'єру на державній службі. Я думаю, що і в Центральній виборчій комісії ми сьогодні маємо, десь хтось з цих людей, ми ще знайдемо це, бо часу у нас не було розібратись, ми обов'язково знайдемо, що там є родичі, друзі, свати. У нас же закінчилась епоха кумівства. Почалась епоха "сватівства" і "95 кварталу". Ми це точно з вами знайдемо. Але що ми зможемо зробити, коли вже голосування відбудеться? Нічого. Турборежим відпрацював полетіли далі. Новий склад ЦВК, який буде робити що завгодно. Наступне питання. Нам казали, ЦВК ж для чого нам ще потрібно, для референдумів, наприклад. В своїй передвиборчій програмі Зеленський написав, що перший закон його буде не про народовладдя і референдуми. Де закон про народовладдя, друзі?! Пане Володимире, де закон про народовладдя? Ми тільки читаємо ваші розмови з різними президентами і волосы встають дыбом від цього, а про народовладдя нічого нема. Чому у нас іде земля, і ніякого референдуму по землі нема? Чому у нас ідуть якісь процеси на Донбасі, формули, якими ви намагаєтесь прикрити, називаєте "Штайнмайєр", як фіговий листочок, прикриваєте те, що під ним, а під ним хто? Путін. Так ось, ви це прикриваєте. А чому ви не робите референдум з цього питання? Давайте запитаємо українське суспільство. Ви ж казали, буде народовладдя. Якщо ніякого народовладдя не буде, а буде тільки "95 кварталвладдя", то тоді, то тоді нам нічого не світить. І тоді нема різниці, хто буде в складі ЦВК – нотаріус черговий, ще якийсь ваш родич – немає ніякої різниці. Бо ЦВК сьогодні потрібно, дійсно, для того, щоб ми проводили референдуми, питали людей, що вони хочуть, якою вони бачать свою країну, а не просто виконували ваші вказівки. Як ви зараз перетворили Верховну Раду України на нотаріальну контору, яка штампує все, що приходить з Банкової, так ви таких нотаріусів тепер намагаєтесь просунути і в ЦВК. Ось така справа, друзі. Оце правда. Шановні колеги, обговорення питання завершено і по суті, і не по суті, як ми бачили. Але переходимо до прийняття рішення. Відповідно до частини третьої статті 209 Регламенту Верховної Ради України призначення на посуду членів Центральної виборчої комісії здійснюється відкритим голосуванням по кожній кандидатурі окремо. Призначеним на посаду члена Центральної виборчої комісії вважається той кандидат на посаду, який підтриманий більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, тобто необхідно не менше 226 голосів народних депутатів України. Шановні народні депутати, будь ласка, займіть свої місця та підготуйтесь до голосування. Шановні колеги, я буду зачитувати постанови, відповідно які були запропоновані Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Ставлю на голосування Постанову про призначення Боярчука… Боярчук, вибачте, Оксану Борисівну на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер 2211). Готові голосувати, шановні колеги? Прошу підтримати та проголосувати.

ставлю на голосування Постанову про призначення Греня Віталія Вячеславовича на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер 2216). Прошу підтримати та проголосувати.

Включіть, будь ласка, мікрофон Геращенко – хвилина з мотивів. Це кандидат від "Європейської солідарності".

Колеги, будь ласка, дайте завершити, дайте сказати. ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні українці, ми бачимо, в якій чудовій атмосфері відбуваються вибори, голосування за ключовий орган для проведення чесних і прозорих наступних виборів місцевих і інше. Я хочу нагадати, як відбувалася взагалі процедура, і зараз виникло питання, де знаходиться пан Буглак. Ми вчасно як "Європейська солідарність" подали пропозиції про двох кандидатів до Центральної виборчої комісії – це пан Черненко і пан Буглак. Проінформували під час зараз і виступів, наш колега пан Гончаренко, тільки вчора надійшла інформація про те, що кандидати будуть розглядатися на… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте 10 секунд завершити. …засіданні профільного комітету. Зараз Юрій Буглак знаходиться у відрядженні за кордоном і він просто фізично не встиг приїхати на вчорашнє обговорення. І, вибачте… Дайте завершити. ГЕРАЩЕНКО І.В. Мені здається, що дуже важливо, щоб вчасно ми йшли по процедурі. Це все наслідки процедури. Порушення процедури. Дякую. Щодо процедури з мотивів слово Загоруйко Аліні Леонідівні, заступнику голови комітету. Шановні колеги, дійсно, Буглак Юрій Олександрович – це та кандидатура, яка включена в подання Президента за пропозицією фракції ЄС, і це та особа, яка не з'явилася ні на засідання підкомітету, ні на засідання комітету. Але стверджують, що це з поважних причин, він в офіційному відрядженні. Власне, тому і сьогодні його немає на засіданні нашому.

З мотивів – "Голос". Хто? Лозинський? Роман Михайлович Лозинський. 11:11:38 ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Шановні колеги, одна важлива річ. Законом не передбачена присутність кандидатів в залі парламенту під час призначення нового складу ЦВК. Вчора вперше про підкомітет і комітет повідомлення надійшло в обідній час. Ми швидко розглянули. Ми сьогодні розглядаємо. Але, будь ласка, давайте не робити з цього фарс. Є подання, є подання комітету – відповідно, прошу визначатись. Шановні колеги, пропоную переходити до голосування. Ще раз, ставлю на голосування Постанову про призначення Буглака Юрія Олександровича на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер Постанови 2212). Прошу підтримати та проголосувати. За-345 Проти – 2, утримались – 17. Рішення прийнято. Але, шановні колеги, я звертаюсь з проханням до Буглика прийти та поспілкуватися з комітетом. Це буде коректно по відношенню до інших колег, які сьогодні представлені в Верховній Раді України. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування Постанову про призначення Гатаулліної Олени Аухатівни… Вибачте, будь ласка, якщо щось не правильно промовив. Номер 2213. Прошу підтримати та проголосувати. За-360 Проти – 0, утрималися – 0. Рішення прийнято. Ставлю на голосування Постанову про призначення Гевка Андрія Євгеновича на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер постанови 2214). Прошу підтримати та проголосувати.

Покажіть по фракціям, будь ласка. Партія "Слуга народу" – 221, "Опозиційна платформа - За життя" – 43, "Європейська солідарність" – 19, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 18, "Голос" – 16, позафракційні – 21. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання Ставлю на голосування Постанову про призначення Глущенко Вікторії Анатоліївни на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер 2215). Прошу підтримати та проголосувати.

По фракціям покажіть. "Слуга народу" – 227, "Опозиційна платформа - За життя" – 43, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 18, "Голос" – 15, позафракційні – 21. Шановні колеги, ставлю на голосування Постанову про призначення Греня Віталія Вячеславовича на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер 2216). Прошу підтримати та проголосувати.

За-361 Проти – 0, утрималися – 1. Рішення прийнято. Ставлю на голосування Постанову про призначення Діденка Олега Миколайовича на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер Постанови 2217). Прошу підтримати та проголосувати.

За-367 Проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію щодо прийняття Постанови про призначення Дубовика Сергія Олеговича на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер 2218). Прошу підтримати та проголосувати.

За-334 Проти – 15, утримались – 5. По фракціям покажіть, будь ласка. "Слуга народу" – 223, "Опозиційна платформа – За життя" – 42, "Європейська солідарність" – 15, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 18, "Голос" – 0, позафракційні – 21. Рішення не прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо прийняття Постанови про призначення Євстігнєєва Андрія Сергійовича на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер Постанови 2219). Прошу підтримати та проголосувати.

За-370 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію щодо прийняття Постанови про призначення Єфремової Ірини Олексіївни на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер 2220). Прошу підтримати та проголосувати.

Ставлю на голосування пропозицію щодо прийняття Постанови про призначення Дубовика Сергія Олеговича на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер 2218). Прошу підтримати та проголосувати.

За-310 Проти – 27, утрималось – 20. Рішення прийнято. По кажіть по фракціях. "Слуга народу" – 197, "Опозиційна платформа – За життя" – 44, "Європейська солідарність" – 12, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 17, "Голос" – 0, позафракційні – 25. Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття Постанови про призначення Перепелюка Володимира Григоровича на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер Постанови 2224). Прошу підтримати та проголосувати.

За-366 Проти – 1, утримались – 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо прийняття Постанови про призначення Плукаря Віталія Володимировича на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер 2225). Прошу підтримати та проголосувати.

За-368 Проти – 0, утрималися – 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування проект Постанови про прийняття… про призначення Постівого Сергія Олександровича на посаду члена Центральної виборчої комісії (реєстраційний номер 2226). Прошу підтримати та проголосувати.

За-370 Проти – 0, утрималися – 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування проект Постанови про прийняття… про призначення на посаду члена Центральної виборчої комісії Фрицького Юрія Олеговича (реєстраційний номер Постанови 2227). Прошу підтримати та проголосувати.

За-371 Проти – 0, утрималися – 0. Я вітаю членів Центральної виборчої комісії. Отже, Верховна Рада України призначила членів Центральної виборчої комісії.

Шановні колеги, прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанови за наслідками прийнятого рішення. Колеги, почекайте, ще не все пов'язане із Центральною виборчою комісією. Згідно із статтею 217 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" та статтею 8 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" члени Центральної виборчої комісії перед вступом на посаду складають присягу перед Верховною Радою України. До складення присяги запрошується Боярчук Оксана Борисівна.

Я, Гатаулліна Олена Аухатівна, присягаю Українському народу при здійсненні свої повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. Дякую. Давайте присягу. Вітаю. До складення присяги запрошується Буглак Юрій Олександрович. Немає. До складення присяги запрошується Гатаулліна Олена Аухатівна. Доброго дня, шановні народні депутати! Дякую вам за виявлену довіру. Я, Гатаулліна Олена Аухатівна, присягаю Українському народу при здійсненні свої повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. Дякую.

Я, Глущенко Вікторія Анатоліївна, присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії дотримуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. Дякую. Вітаю. До складення присяги запрошується Гевко Андрій Євгенович. Я, Гевко Андрій Євгенович, присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. Вітаю. До складення присяги запрошується Грень Віталій Вячеславович. Доброго дня, шановний Голово, шановні народні депутати! Присяга члена Центральної виборчої комісії. Я, Грень Віталій Вячеславович, присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватись Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. 4 жовтня 2019 року.

Я, Любченко Павло Миколайович, присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі.

Я, Грень Віталій Вячеславович, присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватись Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. До складення присяги запрошується Євстігнєєв Андрій Сергійович

позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі.

позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі.

Я, Гевко Андрій Євгенович, присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. До складення присяги запрошується Любченко Павло Миколайович. Я, Любченко Павло Миколайович, присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. Вітаю. До складення присяги запрошується Мірошниченко Юрій Романович. Приготуватись – Перепелюк Володимир Григорович. Шановні виборці, шановні народні депутати, запрошені, гості! Дозвольте мені оголосити присягу члена Центральної виборчої комісії. Я, Мірошниченко Юрій Романович, присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. Шановні колеги, перед нашою країною постали величні виклики. І той склад Центральної виборчої комісії, який запропонував парламенту Президент, виходячи з тих пропозицій, які надходили від фракцій і груп українського парламенту, на моє переконання, і за професійними, і за організаційними, і за особистісними, і, найголовніше, за ціннісними якостями здатен дати на всі ці виклики достойну відповідь.

До складення присяги запрошується Перепелюк Володимир Григорович. Я, Перепелюк Володимир Григорович, присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі.

Ю.О. Я, Фрицький Юрій Олегович, присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним і неупередженим у вирішені питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та право на участь у референдумі. Вітаю! До складення присяги запрошується Постівий Сергій Олександрович. Доброго дня! Я, Постівий Сергій Олександрович, присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. Вітаю. До складення присяги запрошується Фрицький Юрій Олегович. Я, Фрицький Юрій Олегович, присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним і неупередженим у вирішені питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та право на участь у референдумі. Вітаю вас. Шановні колеги, шановні члени Центральної виборчої комісії, я вас вітаю. Я вам бажаю успіху на цьому не простому, але дуже важливому напрямку роботи в нашій державі. І я впевнений в конструктивній роботі між Центральною виборчою комісією та Верховною Радою України. Ще раз вітаю. І до праці. Дякую. Шановні колеги, надійшла заява до Голови Верховної Ради України: відповідно до статті 51 Регламенту прошу оголосити перерву на 30 хвилин. Підписано двома фракціями.

Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні пропонується вашій увазі підготовлений комітетом до другого читання законопроект номер 1009, який називається "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства". В чому полягає суть цього законопроекту, який ми вже з вами відправляли на повторне друге читання? По суті, він скасовує частину правок Лозового, які порушують права людини, які обмежують можливості органів досудового розслідування належним чином і якісно здійснювати досудове розслідування. Ми провели велику роботу і в комітеті профільному, який я очолюю, і в залі, тут з вами перед голосуванням. Ми визначили ряд ключових точок, які ми з вами маємо визначити і врахувати. Ми зараз підемо по таблиці. В таблицю надійшли і вставлені 279 правок, з них 52 поправки враховані, у тому числі редакційно, одна відкликана, інші відхилені. Проте перед тим, як ми перейдемо до таблиці, хочу проакцентувати, що за погодженням з залом, я зараз буду проходитись по поправках, і ми визначаємо наступне. 219 стаття Кримінального процесуального кодексу на сьогодні встановлює строки так званих розслідувань так званих фактових проваджень. Тобто з моменту внесення в Єдиний реєстр досудового розслідування до моменту, коли слідчий і прокурор мають завершити це розслідування. Ми пропонуємо, за погодженням зали, і ми зараз про це будемо говорити, скасувати пропозиції, внесені законопроектом 1009 до статті 219, і залишити її в чинній редакції, яка передбачає, що всі фактові провадження мають чітко визначити строк для розслідування. Цей строк є предельным, він зупиняється. слідчий, прокурор не встиг розслідувати, він звертається з тим, щоби продовжити строк, але якщо він не відпрацював, не зробив усі необхідні слідчі дії або зробив і більше цього недостатньо, непотрібно робити, така справа закривається.

є питання продовження строків досудового розслідування після оголошення підозри. Мова йде про те, що чинна стаття Кримінального процесуального кодексу говорить, що до 3 місяців продовжує прокурор, після 3 місяців – до 6 місяців і до 12 місяців продовжує здійснення слідчий суддя. Цю пропозицію ми залишаємо в проекті, голосуючи відповідні правки, які ми зараз будемо озвучувати, і я сподіваюсь, будуть підтримані залом.

Для того, щоб гармонізувати ці два закони, ми виключаємо будь-які зміни до цього закону – Закону, я маю на увазі, про кримінальні проступки. Така загальна концепція правок, по яким ми зараз будемо йти. Я буду оголошувати позицію, підтриману комітетом, обґрунтовувати її і казати, по яким правкам ми дійшли згоду в залі, і які я буду просити підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Переходимо до розгляду правок. Правка номер 2, народний депутат Гриб. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Але я хочу сказати, ви знаєте, як в нас зараз називають роботу Верховної Ради люди? Це просто диктатура. І, на превеликий жаль, ми сьогодні підтверджуємо дійсно цю назву. Я дуже вас прошу все ж таки подивитися на цей закон, звернути увагу і подивитися на ті правки. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. На голосуванні наполягаєте? Ставлю на голосування правку номер 2 народного депутата Гриб. Прошу визначатись та голосувати. За-46 Рішення не прийнято. Правка номер 3, народний депутат Данілов.

Не наполягає. Павлюк буде наполягати на правках? Правка номер 8, Княжицький. Ви будете наполягати на своїх правках? Дякую. Правка номер 9, Гриб.

за його політичну... до кримінальної відповідальності за його політичну діяльність, тобто за ті дії, коли він співпрацює з виборцями, коли виходить на мітинги, коли працює на зустрічах, коли обробляє звернення та запити. На жаль, комітет всі варіації цієї правки відхилив. Я би попросила вас, колеги, ще раз звернути увагу на цю правку і все-таки її врахувати. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? На голосуванні наполягаєте? Пані Климпуш-Цинцадзе, наполягаєте? Дякую. Народний депутат Мамка, правка номер 11. Не наполягає. 13 правка, Аліксійчук. Не наполягає. 14-а, Фролов. 15-а, Юрчишин. А будете наполягати на якихось правках? 16-а, Бакумов. Не наполягає. 17-а, Мошенець. 18-а, Мамка. Мамка є в залі? Будете наполягати, да? 18 правка. Включіть, будь ласка, мікрофон. хочу залишити статтю в чинній редакції. Судову експертну діяльність в кримінальному впровадженні повинні здійснювати державні спеціалізовані установи. Ми своїми змінами до кримінального процесуального законодавства вносимо про те, що можуть проводити державні експертні установи, інші експертні установи і інші фахівці. Але в порядку реєстрації інших фахівців, по суті, не передбачено, і, на мою думку, зарано ще вносити такі правки, які можуть використовуватися більше стороною захисту і затягування з боку самого розслідування досудового. дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 18 народного депутата Мамки. Прошу визначатися та голосувати. 13:01:42 За-48 Рішення не прийнято. Правка номер 19, Макаров. Не наполягає. Правка номер 20, Власенко. Нема його. 21-а, Цимбалюк. Будете наполягати на своїх? Ні. Дякую. 22-а, Шпенов. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон Шпенову, 22 правка. 13:02:01 ШПЕНОВ Д.Ю. Шановний головуючий, шановні колеги! Я також вважаю, що слідчі та прокурори мають звертатися лише до державних експертів. Бо коли прокурор звинувачує людину в тяжкому злочині, він має призначати експертизу в авторитетній державній установі, а не шукати зручного приватного спеціаліста, фрилансера. Так має бути хоча би в кримінальному Прошу пояснити, чому дана правка моя відхилена? І також я наполягаю на голосуванні. Дякую. Колеги, законопроект спрямований на демонополізацію якраз державних експертних установ, в тому числі кримінальних проваджень. У нас є приватні нотаріуси, у нас є приватні державні виконавці. І до цього було багато питань, коли це приймалось. Давайте, нарешті, зробимо крок і зробимо тут також належні відповідно надання і сертифікацію, ліцензування цих експертів. Але в той же час надамо можливість їм також працювати в кримінальних провадженнях. Деякі експертизи сьогодні ставляться на через півтора року і чекають свого завершення.

За-55 Рішення не прийнято. Правка номер… А? Та ми пройшли вже. Шановні колеги, 25 правка, Мамка. Наполягаєте? Наполягаєте чи ні? Включіть, будь ласка, мікрофон. Питання щодо повноважень прокурора передбачені статтею 36 Кримінального процесуального кодексу. І Генеральний прокурор на даний час наділений такими повноваженнями, що все життя він може скасовувати рішення правомірні, неправомірні слідчих і прокурора. Моя правка полягає в дуже простому: що він має право скасовувати рішення слідчих і прокурорів, але включити сюди, що під час досудового розслідування. Що коли закінчилось слідство, проведено всі слідчі дії, слідчий і процесуальний керівник прийняли рішення, наділені термінами 20 днів для перепровірки кримінального провадження, то вже жоден процесуальний керівник і в тому числі Генеральний прокурор при закінченні стадії досудового розслідування не повинен мати право отримати вічний механізм щодо постійного розслідування справи. Дякую.

Ми створили у комітеті робочу групу, де визначили, що до кінця року опрацюємо і подаємо системні зміни до проекту. Ми розуміємо, що зміни КПК не можна вносити похапцем і навіть в тому форматі, як ми зараз це робимо в залі, голосуючи чи підтримуючи, чи не підтримуючи певні поправки. Тому системна нормальна робота, напрацюємо інший законопроект щодо ваших проблемних питань, які ви поставили, що стосуються також багатьох людей, і приймемо рішення. Дякую. Комітет пропонує те, що не стосується концепції даного законопроекту, відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 25 народного депутата Мамки. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка номер 26, Маріковський. Не наполягає. Правка номер 27, Савченко. Не наполягає. Будете наполягати на своїх правках? Дякую. Фріс, правка номер 28. Не будете наполягати? 29-а, Мамка. Включіть, будь ласка, мікрофон. працюємо, є жива, здорова дискусія. Але необхідно все-таки зрозуміти, що Кримінально-процесуальний кодекс, це основна мета його повинна була і слугувала, і повинна слугувати, це змагальність сторін. Змагальність сторін передбачає наділення повноважень однієї сторони, в тому числі Генерального прокурора, керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і всіх інших з боку правоохоронної системи, правоохоронних органів і надання права, права стороні захисту оскаржити такі дії. Я наполягаю на своїй правці. Прошу поставити на голосування. І звертаюся до залу, що якщо правоохоронний орган приймає своє рішення, то в людей не має права, в учасників процесу, не має даже права на його оскарження. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 29 народного депутата Мамки. Прошу визначатись та голосувати. 13:07:57 За-63 Рішення не прийнято. Правка номер 30, народний депутат Яценко. Не наполягає. 31-а, Мамка. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. 13:08:08 МАМКА Г.М. Звертаюсь втретє до залу Верховної Ради, що ми уже надали право як Генеральному прокурору, так і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я не прошу щось такого неземного, дуже все просто. Давайте, коли є повноваження, то виконання їх функцій повинні бути терміни. Якщо термінів немає, то це не вічний механізм. Прошу правки включити, поставити на голосування про те, що нехай мають такі повноваження, але під час стадії досудового розслідування не повинен бути вічний механізм. Прошу поставити на голосування.

Шпенов, 37-а. Не наполягає. Дякую. А на якихось будете наполягати далі? Дякую. Цимбалюк не наполягає на своїх правках? Дякую. Михайлюк, правка номер 41. Не наполягає. Мошенець, правка номер 50. 54-а правка, Устінова. Немає. 61-а, Осадчук. 63-я, Монастирський. 64-а, Дунда. 66-а, Алєксєєв. 67-а, Бондар. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, на мій погляд, це важлива правка, бо мова йде про те, що ми добавляємо цим законопроектом в Кримінальний кодекс частину, що можна накласти арешт на майно третіх осіб, якщо вони під час набуття майна від людини, яка здійснила злочин чи підозрюється у здійсненні, знала або могла знати, що майно, набуте незаконним чином і так далі. Це викликає такі, знаєте, юридичні колізії, що по суті можна забирати майно третіх осіб, які взагалі може там перший раз людину бачили під час купівлі цього майна і останній раз бачили, слідчі будуть доказувати, що вони могли знати чи могли здогадуватися, чи повинні були знати, що майно незаконно набуте. Тобто ми пропонуємо виключити цю статтю і виключити цей пункт, бо він, дійсно, протирічить здоровому глузду призведе до того, що просто слідчі почнуть рейдерськи захоплювати майно інших осіб. Дякуємо. Прошу проголосувати, підтримати. Колеги, ця частина залишилася в редакції чинної статті, щойно ми це якраз ще раз прочитали. Подивіться чинну редакцію КПК і те, що пропонується. Ми зняли питання про те, що ви зараз говорили. Знала або повинна була знати, це є в чинній редакції статті. ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть, будь ласка, мікрофон Бондар. Ви просто поміняли слово "могла знати" на слово "повинна була знати". А "повинна" яким чином будемо з'ясовувати? Дякую. Я наполягаю поставити голосувати.

За-74 Рішення не прийнято. Алєксєєв, 72-а. Не будете наполягати на своїх правках? Яка? Який номер правки?

Дякую. 75-а, Савчук. Не наполягає. Демченко, наполягати будете на правках своїх?

Шпенов, правка 98. Не будете наполягати, да? Ляшенко, правка 100. Не наполягає. Правка номер 105. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, це та правка, яку комітет відхилив, але сьогодні була пропозиція її поставити на голосування для врахування. Я даю слово голові комітету для пояснення, правка номер 105. 13:15:09 МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Колеги, мова йде про декілька поправок, я ще раз їх назву, а ви, будь ласка, відкрийте в табличках: 105, 106, 107 і 111 правка. Це правки народних депутатів Дунди, Макарова, Алєксєєва, Зінкевич, Гончаренка, Бондаря, Лубінця і Мамки. Які визначають те, що зміни в 219 статтю, які запропонував законопроект, мова йде про строки фактових проваджень, ми скасовуємо. Таким чином залишається так, як є на даний момент в чинній редакції Кримінально-процесуального кодексу з чітко встановленими строками розслідування фактових проваджень. Тому прошу підтримати ці правки. Шановні колеги, народний депутат Дунда запропонував правку 105. Є пропозиція її врахувати. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Шановні колеги… Нестор Іванович, ви, мабуть, змінили фракцію? Консультації? Я думаю, що краще голосувати, якщо не заперечуєте. Шановні колеги, ставлю на голосування питання щодо врахування правки номер 105 народного депутата Дунди. Прошу підтримати та проголосувати.

За-295 Проти – 0, утримались – 3. Правка 105 врахована. Шановні колеги, аналогічна ситуація… правка 106, народний депутат Бондар. Ви наполягаєте, правильно я розумію? І позиція комітету. пропозиція комітету була відхилити. Але за погодженням залу я пропоную цю правку підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, є пропозиція підтримати та врахувати правку номер 106 народного депутата Бондаря. Прошу підтримати та проголосувати. Прошу підтримати та проголосувати. За-308 Проти - 0, утримались – 0. Рішення прийнято. Правка 106 врахована. Правка 107, народний депутат Алєксєєв.

За-308 Рішення прийнято. Правка врахована. Шановні колеги, наступна правка 111. 109-а, Княжицький. Включіть, будь ласка, мікрофон Княжицькому. Я думав, що ви просто не наполягаєте, тому пройшов. 13:18:40 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ні, на цій ще одній наполягаю. Шановний пане голово комітету, моя правка стосувалася того, щоб встановити можливість щодо осіб, щодо якої начебто розслідується кримінальна справа, подати до прокурора заяву і закрити, якщо впродовж 12 місяців справа не розслідується, а, умовно кажучи, люди переслідують з якоюсь корупційною метою. Якщо цього не буде зроблено, щоб можна було оскаржити це до суду, оскільки Кримінальний кодекс надає багато можливостей залякувати особу, проводити обшуки, безпідставні слідчі дії, слідство не ведеться, а є бездіяльність. Тому я пропоную, щоб можна було звернутися до прокурора стороні або, якщо прокурор на це не реагує, оскаржити до суду і закрити цю справу. Дякую. Д.А. Ми домовилися залишити цю статтю в чинній редакції. Тому пропоную це зробити першочергово, а далі всі інші ініціативи розглянути окремо. Не будемо розвалювати закон. Дякую.

Шановні колеги, це якраз відноситься до частини залишення статті 219 в чинній редакції. Тому пропоную залу підтримати дану правку номер 111. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 111 народного депутата Мамки для врахування. Прошу підтримати та проголосувати. За-315 Рішення прийнято. Правка врахована. Наступна правка 112-а, Гетманцев. Не наполягає.

135-а, Гриб. Не будете наполягати на своїх правках? Дякую. 138-а, Лубінець. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, доброго дня! Моя правка стосується можливості розгляду слідчим суддею клопотання про проведення експертизи. Не буду читати в своїй редакції, як вона викладена, хочу просто почути коментар від голови комітету, чому відхилили, бо я дивлюсь, в вашій же редакції практично багато те, що я пропонував, воно так і прописано. Але взагалі виключили, відхилили повністю мою правку. Ну написали б принаймні: врахована там частково чи редакційно. А то таке враження, що багато речей взяли, а написали все ж таки: "відхилена". Якщо коментар буде достатній, не буду наполягати на голосуванні. Дякую. По-перше, дякую вам за активну участь в допомозі роботи нашого комітету. Я сподіваюся, що це буде і надалі. Насправді, позиція була в цій редакції: повернути статтю, яка була в попередній редакції. У вас дещо вона відрізнялася. Я думаю, що можна вважати її редакційно врахованою. Дякую. Дякую. Не наполягаєте. Дякую. 139-а, Княжицький. Яка наступна, на якій будете наполягати? На жодній. Дякую.

149-а Монастирського врахована. Позиція комітету, Денис Анатолійович. Національному антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань, має існувати порядок, чіткий, законодавчо визначений порядок, в якому він має працювати, проте це і так очевидно, тому, власне, комітет це врахував. Я пропоную її підтримати. Дякую.

Шановні колеги, ставлю на голосування правку 149 народного депутата Монастирського. Прошу визначатись та голосувати. Прошу визначатись.

За-27 Правка відхилена.

159-а, Мамка. Наполягаєте? 161-а, Гетманцев.

Правка 168 народного депутата Мамки. Я так розумію, що ви наполягаєте, і позицію комітету хотілось би почути. 168 правка. 13:25:44 МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Колеги, це зміни до статті 294 Кримінального процесуального кодексу, яка також стосується питання, яке ми обговорили по фактовим провадженням. Тому я пропоную врахувати правки: 168, 169, 170, 171 і 172, які стосуються статті 294. Тому за узгодженням із залом пропоную цю правку підтримати, врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. Якщо я правильно зрозумів, то є позиція врахувати правку 168. Правильно я розумію? Саме тому я ставлю на голосування правку 168 народного депутата Мамки для врахування її. Прошу підтримати та проголосувати.

За-303 Рішення прийнято. Правка врахована. Наступна правка 169. Народний депутат Ляшенко, я так розумію, наполягає на цій правці. І тільки що говорив Монастирський про те, що запропоновано її врахувати. Саме тому ставлю на голосування правку 169 народного депутата Ляшенко та пропоную її врахувати. Прошу підтримати та проголосувати. За-305 Проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. Правка 169 врахована. Наступна правка 170. Народний депутат Дунда, я так розумію, наполягає. І тільки що говорив голова комітету, що є узгоджена позиція залу врахувати цю правку. Ставлю на голосування правку 170 народного депутата Дунди для врахування її в цьому законопроекті. Прошу підтримати та проголосувати.

За-306 Проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. Правка номер 171, народний депутат Бондар. Ситуація аналогічна, є пропозиція врахувати її, прошу підтримати та проголосувати. Ставлю на голосування правку 171. За-304 Проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. Правка врахована. Наступна правка 172, народний депутат Макаров. Така сама позиція, тому ставлю на голосування пропозицію щодо врахування правки 172 народного депутата Макарова. Прошу підтримати та проголосувати.

Проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. Наступна правка 173, Лубінець. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Я не наполягаю на голосуванні. І, наскільки я зрозумів, практично всі зауваження, які я пропонував, вони проголосовані от зараз в поправках. за це дякую комітету, що тут, в залі, ми дійшли змоги об'єднати зал і внести зміни. Тому не наполягаю, зараз все правильно, людей захистили. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. На наступних своїх правках будете наполягати? Дякую. 178, Ляшенко. Наполягаєте? Ні. 184, Мамка. 185, Неклюдов. 186, народного депутата Дунди.

стосуються повернення в КПК статті 295 прим.1 про порядок продовження строків досудового розслідування. Тому пропоную, так як ми домовлялися в залі, ці правки підтримати: 186, 187, 188 і 189. і вона підтримується залом, ставлю на голосування для врахування правки 186 в цьому законопроекті. Прошу підтримати та проголосувати. За-307 Проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. Правка врахована. Ставлю… Правка 187 народного депутата Бондаря. Я так розумію, що наполягає народний депутат? Комітет не заперечує, зал підтримує. Ставлю на голосування правку 187 народного депутата Бондаря для врахування в цьому законопроекті. Прошу підтримати та проголосувати. Пан Бондар, це ваша правка. За-300 Проти – 0, утримались – 1. Рішення прийнято. Наступна правка 188 народного депутата Ляшенка. Так само народний депутат наполягає, наскільки я розумію. Комітет не заперечує і є позиція зала підтримати. Саме тому ставлю на голосування правку 188 народного депутата Ляшенка для врахування її в цьому законопроекті. Прошу підтримати та проголосувати. За-302 Проти – 0, утримались – 2. Рішення прийнято. Правка врахована. Правка номер 189, народний депутат Мошенець. Я так розумію, наполягає. Комітет не заперечує, зал підтримує. Ставлю на голосування пропозицію щодо врахування правки 189 народного депутата Мошенець. Прошу підтримати та проголосувати. Почекайте.

також пропонує зміни до 295 прим.1, проте, торкається і інших статей. І ми не могли буквально в кількох хвилинах це вичислити. Тому її зараз в такому вигляді підтримувати не можна. Ми залишаємо статтю 295 прим.1

Ні, не наполягає. Дякую. Правка 190, Дунда. Ви бажаєте виступити Алєксєєв? Ні? Ні? 190-а, але там Мамка ще є. Немає першої… Дунди. Давайте далі, якщо ви не заперечуєте. Слово? Ну, Мамка стоїть вище, колеги. Я тоді дам в порядку надходження пропозицій, вибачайте. Якщо тоді… Давайте просто далі підемо, добре? Наполягаєте? Добре. Правка 190, народний депутат Мамка. 13:34:53 МАМКА Г.М. Шановні присутні, хочу сказати про те, що визначена єдина норма, яка дозволяє учаснику процесу подати скаргу до суду, а суду прийняти для розгляду скаргу. Ми ставимо питання щодо підозри. Оскарження учасника процесу підозру щодо вчинення і пред'явлення її до суду. Хтось з членів комітету, з Верховної Ради депутатів розказує про те, що це затягування процесу. Хочу сказати дуже прості речі, що коли взяти статистику, то офіційно немає за рік прийняті судом, щоб жодний скасував підозру в рамках розслідування кримінального провадження. На мою думку, необхідно все-таки залишати право скасовувати підозру до суду. Тим паче звертаю увагу, що це буде в учасника процесу право, але не обов'язок. Якщо не буде 303 цієї норми, то учасник процесу не може її оскаржити. Прошу підтримати.

Шановні колеги, ставлю на голосування правку 190 народного депутата Дунди. Комітет її не підтримати. Прошу визначатись та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Шановні колеги я наполягаю, щоб ми цю правку все ж таки врахували. Бо, по суті, вона дає можливість особі, якій повідомлено про підозру, звернутись до суду щодо оскарження рішення про вручення йому підозри. А так інакше людина залишається один на один зі слідством, нікуди не може податися, і у слідчого є можливість не виписувати там нормально мотивацію, чого вона пред'явлена, не шукати докази належним чином, бо він знає, що ніякий суддя його перевіряти не буде. А коли у підзахисного буде можливість піти в суд і оскаржити цю підозру, вже навіть слідчий почне по-іншому абсолютно готуватися до вручення цієї підозри, дійсно, почне шукати нормальні докази, а не придумувати підозру просто, щоб в процесі галочку поставити. Тому наполягаємо, щоб ця правка була врахована. І прошу поставити на голосування. Дякую. Д.А. Ми з вами вже встановили, точніше, залишили судовий контроль а продовженням строків досудового розслідування після оголошення про підозру. Ми його встановили, 6 і 12 місяців, вона залишається. Плюс під час обрання запобіжних заходів завжди суд перевіряє обґрунтованість підозри. Тому в даному випадку оскарження цього моменту не має підстав. Комітет пропонує відхилити. Дякую.

Позиція Міністерства юстиції також є та, що не можна дозволяти оскаржувати підозру, тому що є велика кількість маніпуляцій, і це є можливість також, ми не можемо обмежувати, і суд… не є предмету для судового контролю, коли можна буде скасовувати повідомлення про підозру. І тому це є спосіб блокування розслідування. І ми вважаємо, що не можна підтримувати цю поправку народного депутата.

Віктор Васильович, ви наполягаєте на правці?

З мотивів – Руслан Князевич. Дуже дякую, шановний пане Голово. Я, чесно кажучи, здивований коментарем представника Міністерства юстиції, оскільки статистика говорить і свідчить про зворотне. За весь час, коли ця норма з'явилася в українському Кримінально-процесуальному кодексі, наскільки нам відомо, є тільки одне рішення суду, яким скасовано підозру. І сказати, що сторони і процесуальні, відповідно, люди, які мають процесуальний статус, зловживають своїм правом, це просто вводити в оману сесійну залу. Ця норма є, але далеко не всі нею користуються, тому що, напевно, вважають, що ті підозри, які їм вручені, є обґрунтованими. Але такий механізм має бути, бо ця норма з'явилася в українському законодавстві за рекомендацією Європейського Союзу. Ця норма є у всіх країнах Європейського Союзу, і всі країни Ради Європи, які ратифікували, статут Ради Європи взяли на себе зобов'язання започаткувати її у своєму законодавстві. Зараз від неї відмовлятися тільки на основі якогось незрозумілого коментаря, який не підкріплений фактами, було б несправедливо. Давайте її залишимо, немає жодних підстав вважати, що хтось нею буде зловживати. Колеги, я не буду оголошувати перерву, якщо ви не заперечуєте, але я прошу підійти сюди голів фракцій і працівників комітету, щоб проговорити цю правку. Не буду оголошувати, добре? Не розходьтеся, я не оголошую перерву.

Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, повертаємося до розгляду питання. На всякий випадок, я одразу продовжу наше засідання на 15 хвилин, щоб ми встигли пройти цей закон. Шановні

Народні депутати, будь ласка, займіть свої місця. Правка 191 була відхилена, зараз слухаємо позицію комітету. 13:52:25 МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Колеги, позиція комітету була… Ця правка стосується, давайте конкретно скажу, питання оскарження повідомлення про підозру. На даний момент за момент дії правки Лозового повідомили про підозру 222 тисячі 777 особам, з них 42… багато оскаржено підозр, 42 скасовано повідомлення про підозру. Тобто цей інститут не працює. Але ми проговорили про те, що ми залишаємо цей інститут, скарження про підозру, але я хочу сказати, що ми, підтримуючи цю правку, ми маємо залишити обов'язково техніко-юридичне доопрацювання законопроекту для того, щоби всі інші правки, які стосуються цієї теми, також не суперечили одна одній. Тому готові підтримати, але обов'язково з техніко-юридичним доопрацюванням. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денис Анатолійович. Шановні колеги, ми тільки що проговорили, і є позиція залу, яку підтримують, якщо я не помиляюся, всі фракції, політичні групи, які є в залі, і це важливо для прийняття закону. Тому є пропозиція врахувати правку, якщо я правильно зрозумів зал, врахувати правку 191 народного депутата Бондаря. Комітет не заперечує, і якщо я правильно зрозумів, і представники Мін'юсту не мають однозначних протиріч з цього питання. Саме тому ставлю на голосування питання щодо врахування правки 191 народного депутата Бондаря. Прошу підтримати та проголосувати. Щоб ми завжди так голосували: 310 – за, проти – 0, утримались – 2. Рішення прийнято, правка врахована. Наступна правка 192, Княжицький. Не наполягає? Дякую. 198-а, Мамка. Якщо ви не заперечуєте, Григорій Миколайович, давайте…

Я вибачаюсь все-таки за наглість, але якщо ми вже пішли на питання щодо збільшення, розширення, залишення прав учасникам процесу по 303-й звернутися до суду, то на даний час ми маємо трохи невірну практику роботи правоохоронних органів. Чи кримінальні провадження, які були позакривані 5 років назад, Генеральний прокурор чи заступник скасовують їх, не маючи повноважень як орган досудового розслідування, а в людей, відносно яких по фактах чи відносно осіб скасовані такі рішення, також немає права звернутися до суду і оскаржити. Прошу підтримати зал правку в такій редакції: рішення Генерального прокурора або особи, яка замінює, можна буде оскаржити про скасування постанови про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених статтею 284.

Якщо рішення таким чином було прийнято через п'ять років чи через чотири, то щоб також особі дати право звернутися до суду і використати…

Шановні колеги, я так розумію, що правка не підтримується, правильно, комітетом? Шановні колеги, ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 199 народного депутата Мамки. Прошу визначатись та голосувати. Прошу визначатись.

За-76 Рішення не прийнято. Шановні народні депутати, я так розумію, що в нас треба буде пройти по деяким іншим правкам у зв'язку з тим, що ми прийняли та врахували правку 191. Правильно я розумію, Денис Анатолійович? Тоді наступна правка 202, Бондар. 203, Богданець. Вибачте, 203 – Монастирський. Шановні колеги, у зв'язку з тим, що ми прийняли рішення залишити оскарження повідомлення про підозру, це те, про що я з вами говорив, що потрібно буде узгодити декілька правок, зокрема в даному плані 203-я моя поправка була врахована але в зв'язку з тим, що ми прийняли рішення залишити оскарження про підозру, я її ставлю на підтвердження для того, щоб ми її тоді не підтримували залом. Не підтримували. Дякую. Шановні колеги, автор правки пропонує, фактично, не враховувати її. Вона була врахована, ми її зараз ставимо на підтвердження, і автор не наполягає на її врахуванні. Саме тому я ставлю правку номер 203 на підтвердження, але прошу визначатися і голосувати. За-13 Правка відхилена. Правка номер 204, Богданець. Денис Анатолійович… Народний депутат Богданець. Наполягає. Денис Анатолійович. 13:59:17 МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. В зв'язку з тим, що ми вибрали і знову ж таки підтримали ідею залишити оскарження повідомлення про підозру, цю правку ми також маємо підтримати. Шановні колеги, якщо я правильно зрозумів, то необхідно підтримати та проголосувати правку 204 народного депутата Богданця для того, щоб закон був більш якісний та ефективний. Прошу підтримати та проголосувати за правку 204 народного депутата Богданця.

204, народного депутата Богданця врахована. За – 311, проти – 0, утримались – 1. Наступна правка народного депутата Власенка, 205-а. Так само, колеги, правка 205 і 213 мають бути підтримані в зв'язку з таким рішенням залу. Прошу підтримати правку 205. Шановні колеги, є пропозиція, оскільки ми врахували правку 191, підтримати правку народного депутата Власенка під номером 205. Саме тому ставлю на голосування правку номер 205. Прошу підтримати та проголосувати для її врахування. За-318 Проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. Правка номер 206, народного депутата Ляшенко. Не наполягає. Правка номер 207, Мошенець. Не наполягає. Правка номер 208, Мамка. Але ви вже не наполягаєте, я правильно розумію? Яка наступна правка? Олександр Бакумов. Правка номер 213, народного депутата Дунди. Наполягає. І... да, я бачу, що наполягаєте. І, Денис Анатолійович, вам слово як голові комітету. В продовження теми про оскарження повідомлення про підозру цю правку в такому разі потрібно підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, оскільки, якщо я правильно зрозумів, ми підтримали 151-у, нам необхідно підтримати і 213 правку народного депутата Дунди та врахувати її в цьому законопроекті. Прошу підтримати та проголосувати для врахування. За те, щоб врахувати правку 213. Прошу підтримати. Прошу голосувати.

За-316 Проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. Правка номер 213 врахована. Правка 214, Бондар. Наполягає?

Колеги, в зв'язку з тим, що ми з вами прийняли рішення про залишення в редакції статті 219 "Про строки досудового розслідування", ми також вносили цим проектом зміни до Закону про кримінальні проступки так звані. Але в зв'язку з тим, щоб ці норми не помінялися через кілька місяців, ми маємо зараз скасувати, виключити пункт 6 із законопроекту, який звучить так: пункту 3 Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій виключити". Це ми маємо проголосувати з голосу таку правку і тоді вже перейти до 266.

Зараз у нас на розгляді знаходиться правка 266 народного депутата… Під стенограму проголосувати та підтримати ту позицію, яка тільки що була озвучена головою комітету. Шановні колеги, в зв'язку з цим під стенограму прошу врахувати вищезазначене формулювання в законопроекті. Прошу підтримати та проголосувати.

Тому пропоную поставити на підтвердження поправку 266 народного депутата Бакумова і її відхилити. Дякую. Шановні колеги, є правка 266, вона була врахована, але, оскільки ми прийняли рішення по деяким іншим правкам врахувати їх в законопроекті, то є пропозиція зараз її не враховувати. Саме тому я ставлю її на підтвердження. Прошу визначатись та голосувати. Правка номер 266. Правка відхилена. Правка відхилена. 266. Наступна правка 273 народного депутата Монастирського. Вона відхилена. Денис Анатолійович.

вона була врахована з редакційними уточненнями народного депутата Монастирського. Денис Анатолійович. йде про те, що… Мова йде зараз про "Перехідні положення". Оскільки там ми з вами, в тексті, який був запропонований комітетом, запропоновані різні строки набрання чинності щодо наприклад, по зміні 219 статті, про строки фактових проваджень, тому ми маємо цю правку відхилити в даному випадку. Тобто ініціатор правки номер 274 вважає… ставить її на підтвердження і вважає, що вона повинна бути відхилена. Правильно я розумію? Шановні колеги, ставлю на голосування щодо підтвердження правки 274 народного депутата Монастирського. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую. 14 – за, проти -17, утримались – 265. Правка відхилена. Шановні колеги, я вас вітаю. Ми пройшли по всім правкам. І я пропоную перейти до голосування за законопроект. Шановні колеги, чи необхідно з мотивів? Давайте голосувати, ми вже вийшли, голосуємо. Шановні колеги, ставлю на голосування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 (реєстраційний номер 1009). Прошу підтримати та проголосувати. За-330 Проти – 0, утримались – 2. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 234, "Опозиційна платформа – За життя" – 11, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 13, "За майбутнє" – 16, "Голос" – 15, позафракційні – 21. Я всім дякую за ефективну роботу. І оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим. О 16 продовжуємо роботу Верховної Ради України. В нас буде програма дій уряду. Дякую.